Dragica (SDP)** Prelazimo na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 583. Predlagateljica Zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu ponositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili. Sa nama je zamjenik ministra sa suradnicom Dražen Pros. Zamjeniče uvodno. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene saborske zastupnice, saborski zastupnici. Pred vama je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, dakle još jednog zakona kojim usklađujemo hrvatsko zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije ili bolje rečeno pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Govorimo o jednom zakonu kojim se uređuju i uvjeti i pravila za dodjelu državnih potpora za obrazovanje i izobrazbu radnika. I to na način da se vrlo jasno definiraju potpore fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost i koje izdvajaju financijska sredstva za opće obrazovanje i izobrazbu odnosno posebno obrazovanje i izobrazbu svojih radnika ili onih koji sudjeluju u obrazovanju mladih. Prije nego što napravimo jedan pregled svih ovih odredbi zakona koje se mijenjaju ili bolje rečeno svih onih odredbi zakona kojim usavršavamo i unapređujemo ovaj zakon, dozvolite još neka pojašnjenja nekih pojmova. Dakle, u smislu ovoga zakona pojam radnika obuhvaća, i obrtnika, jer obrtnik u poslovanju obrta u pravilu sudjeluje osobnim radom iako s vlastitim obrtom ne zaključuje taj ugovor o radu. Isto tako kada govorimo o općem obrazovanju i izobrazbi opće obrazovanje i izobrazba nisu prije svega i neposredno namijenjeni sadašnjem ili budućem radnom mjestu radnika kod poduzetnika koji koristi poreznu olakšicu za obrazovanje i izobrazbu već omogućuju stjecanje kvalifikacija koje su većim dijelom prenosive kod drugih poduzetnika ili na druga radna područja i time se naravno značajno i poboljšava mogućnost radnika za zapošljavanje. Isto tako kada govorimo o posebnom obrazovanju i izobrazbi, dakle onaj prije svega i neposredno namijenjene sadašnjem ili budućem radnom mjestu radnika kod poduzetnika koji koristi poreznu olakšicu te omogućuje stjecanje kvalifikacije koje nisu prenosive kod drugih poduzetnika ili na druga radna područja ili koja su zapravo samo jedinim dijelom prenosiva. U cilju poboljšanja i kvalifikacijske strukture zaposlenih i njihovog osposobljavanja i usavršavanja za rad na suvremenim tehnologijama podsjetimo se da te opravdane troškove obrazovanje i izobrazbe naravno u određenom postotku ulazi, ulaze ulaze i troškovi školarine na srednjim, višim, visokim školama i fakultetima uključujući dakle i postdiplomske studije i doktorske studije. Isto tako i naknade za prisustvovanje i kongresima i seminarima, tečajevima i naknade naravno predavačima, instruktorima i troškovi savjetovanja u svezi sa projektima posebnog obrazovanja i izobrazbe i troškovi stručne literature i naravno troškovi amortizacije i svih onih uređaja koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi. Ubrzani tehnološki napredak traži jedno kontinuirano cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje radnika. No, isto tako osim pored tih pozitivnih efekata u poslovanju iziskuju i osiguranje i znatnih financijskih sredstava od strane poslodavaca zato je i donesen Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu i to radi utvrđivanja financijske potpore kao porezne olakšice i to onim poduzetnicima koji svoje radnike upućuju na obrazovanje i izobrazbu. Ali isto tako i kod onih poduzetnika u čijim se pogonima i radionicama izvodi praktična praktična nastava i vježbe naukovanja za zanimanja u sastavu vezanih obrta jer naravno suvremeno obrazovanje zahtjeva izvođenje nastave u procesu rada dakle u samom gospodarstvu. Kada govorimo o izmjenama i dopunama ovog Zakona dozvolite mi da kao posebno važno istaknem sljedeće. Ovim izmjenama i dopunama zakona usklađuju se prije svega odredbe vezane na uvjete za dodjelu potpora sukladno odredbama Uredbe Komisije europskih zajednica broj 800/2008 od 6. od 6. kolovoza 2008. godine o ocjenjivanju određenih kategorija potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Dakle, govorimo o tzv. Uredbi o općem skupnom izuzeću. Naime, ovdje je nužno pojašnjenje. Karta regionalnih potpora koja od početka primjene ovog zakona, dakle a to je 2007. godina uključena u zakon i sukladno kojoj su se potpore i obračunavale i obračunavaju se ne može biti osnova za dodjelu potpora sukladno ovom propisu jer se na olakšice za obrazovanje i izobrazbu ne mogu primjenjivati pravila za regionalne potpore već pravila za opća skupna izuzeća, a koja su definirana navedenom Uredbu o općem skupnom izuzeću. Dakle, u tom smislu treba vrlo jasno reći kako je taj predmetni zakon trebao biti usklađen i ranije i to prilikom donošenja izmjena i dopuna Zakona 2008. godine, a potom i prilikom donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske iz 2009. godine, dakle odluke o objavljivanju općih pravila o skupnim izvješćima u području državnih potpora.

s obzirom da važeće rješenje kojim se u zakonu poziva na propis koji uređuje financijsko poslovanje poduzetnika ne omogućuje transparentno postupanje i zato u ovom prijedlogu zakona navedene odredbe su uređene sukladno odredbama Zakona o poticanju malog gospodarstva. Ovim je zakonom isto tako utvrđena obaveza dodjeljivanja državne potpore za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja, a u skladu sa odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti de minimis što je također bilo propušteno u trenutno važećem tekstu zakona. Utvrđuje se i način izračuna potpore tako da korisnik državne potpore koji se smatra mikro, malim, srednjim ili velikim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti umanjiti do 60% opravdanih troškova u slučaju opće obrazovanja i izobrazbe, odnosno do 25% u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika. Iznimno, poduzetnik može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti umanjiti do 80% do 80% opravdanih troškova i to tako da se smanjenju porezne osnovice dodaje 20% ukoliko se smatra mikro i malim poduzetnikom, odnosno uvećavanje dakle za 10% ukoliko se radi o srednjem poduzetniku. U zakonu se utvrđuju i prava korisnika u slučaju kada je korisnik potpore ostvario državnu potporu za obrazovanje, izobrazbu po nekoj drugoj osnovi, npr. poduzetničkog impulsa. Dakle poduzetnik koji je po drugoj osnovi ostvario potporu za opće ili posebno obrazovanje i izobrazbu radnika može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti temeljem istih opravdanih troškova, ali samo do visine prethodno zakonom utvrđenih najviših intenziteta potpore. Dakle ona situacija koja je postojala u trenutno važećem tekstu zakona, npr. potpore za pomorce koje su premašivale maksimalni iznos potpora od 100% s obzirom da je isti dodatno bilo moguće uvećati i ovisno o tome na kojem području taj poduzetnik posluje. Normativno se isto tako usklađuju pojmovi kao što su naukovanje, naučnik, obrazovanje za obrtnička zanimanja sa odredbama propisa iz oblasti obrazovanja. Utvrđuje se potreba propisivanja sadržaja evidencija i dokumentacije za izračun državnih potpora i uređenja pitanja područja primjene kategorije potpora i pragova pojedinačne potpore i zbrajanje ovih potpora sa drugim potporama, međutim posebno važno utvrđuje se i i praćenje učinaka, poticaja i transparentnosti dodjele državne potpore i naravno uvjeta za dodjelu tih potpora male vrijednosti de minimis potpora. Od strane Ministarstva poduzetništva i obrta utvrđuje se mogućnost procjene vjerodostojnosti opravdanih troškova, a u vez sa obrazovanjem i izobrazbom troškova troškova vezanih za obrazovanje i izobrazbu i troškova koji su nastali i u vezi sa isplaćenim nagradama naučnicima. Dakle i kompletno ovim zakonom idemo još korak dalje u vođenju i discipline i transparentnosti i naravno uvođenju reda. Uvažene saborske zastupnice, uvaženi saborski zastupnici, ovaj zakon je u konačnici usmjeren ka ostvarenju naše Strategije razvoja poduzetništva 2013.-2020. koja je prošle godine donesena u ovom i to moram reći bez glasova protiv. Poboljšanje poduzetničkih vještina je jedna od pet strateških ciljeva Strategije razvoja poduzetništva 2013.-2020. i koja je usmjerena na pružanje potpore većem razvoju subjekata malog gospodarstva i to kroz jačanje i njihovih uprava i uvođenjem i djelovanjem većeg broja visoko kvalificiranih zaposlenika, ali isto tako i pružanjem potpore cjeloživotnom učenju zaposlenih. Podizanje razine poduzetničkih kompetencija kroz stjecanje takvih specifičnih znanja i vještina je prioritet i pretpostavka gospodarskog rasta i razvoja svakog društva jer obrazovanje i izobrazba bitno pridonose povećanju zapošljivosti, održivom ekonomskom razvoju i u konačnici i aktivno u ulozi pojedinca u društvu. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici, kao izaslanik malog i srednjeg poduzetništva Republike Hrvatske pri Europskoj komisiji, a zadužen i za poduzetničko učenje evo dozvolite mi da i ovdje u Saboru još jednom istaknem potrebu zajedničkog rada svih nas na daljnjem razvoju cjeloživotnog obrazovanja i razvoju i unapređenju poduzetničkih kompentencija i uopće kompetencija svih djelatnika. samo jedan podatak. Od svih zaposlenih u evo recimo 2011. godini je samo 2,3% bilo onih koji su uključeni u programe cjeloživotnog učenja što je prilično niže od prosjeka EU u to doba EU 27. Taj prosjek je iznosio 8,9% i danas je nešto bolje ali još uvijek bitno niže od prosjeka EU. Dakle, važnost obrazovanja za poduzetništvo prepoznato je kroz i ove godišnje programe poticanja razvoja poduzetništva i obrta koje implementira Ministarstvo poduzetništva i obrta. Dakle, poduzetnički impuls u kojem od 2012. godine kroz niz različitih aktivnosti se potiče poduzetničko obrazovanje i kad govorimo o nekim ciframa dakle u 2012. i 2013. zajedno to je preko 27 i pol milijuna kuna. Moram isto tako reći u ovom poduzetničkom impulsu za 2014. godinu evo koji je vrlo skoro pred poduzetnicima uz prioritete jačanja konkurentnosti malog gospodarstva, unapređenja poduzetničkog okruženja, lakšeg pristupa financiranju je isto tako i značajno i značajno mjesto ima prioritet promocije za poduzetništvo i poduzetničkog učenja. I zaključno. U ovako složenim gospodarskim uvjetima potpore za obrazovanje i izobrazbu radnika predstavljaju zaista bitan poticaj poduzetnicima i za njihov rad i razvoj s jedne strane zbog osiguravanja i konkurentnih i konkurentnih i obrazovanih djelatnika, ali s druge strane isto tako zbog mogućnosti ostvarenja državne potpore kao jedne porezne olakšice a čime se oslobađaju dodatna sredstva za neke druge poduzetničke aktivnosti. I kad govorimo opet o ciframa ukupan iznos umanjene porezne osnovice u 2012. za 7186 poreznih obveznika iznosio je preko 222 milijuna kuna što bi zapravo značilo ovo umanjenje konkretno, u konačnici umanjenje porezne obaveze za 80, za za ispričavam se, 46 milijuna kuna. Takav trend je zapravo i u 2013. godini. Ocjenjujemo da će ovaj predloženi Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu sigurno pridonijeti i boljoj kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih, njihovoj većoj produktivnosti i onom što je najbitnije i najznačajnije jačanju konkurentske sposobnosti hrvatskog gospodarstva u EU. I zato vas pozivam da jednoglasno prihvatite ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu. Hvala lijepa. Hvala i vama zamjeniče. Imamo jednu repliku, Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa zamjenik ministra je sad na kraju tek spomenuo ono što je ključno, a to je iznos koji će ukupno biti umanjen obveza za porez na dohodak i dobit poreznih obveznika. Međutim, u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti jasno stoji kad se predlažu ovakve mjere da se to onda mora naznačiti. To je novina. A mi imamo ovdje i dalje ocjena potrebnih sredstava zakona. Tu se kaže da ne trebaju nikakva sredstva. Međutim, sva sredstva koja neće dobiti jedinice lokalne samouprave, državni proračun to su sredstva možda je smiješno gospodi iz ministarstva, nek' si pogledaju Zakon o fiskalnoj odgovornosti. druga stvar, nije mi jasno ovo tu obrazloženje razloga za donošenje po hitnom postupku gdje kaže da se prijave poreza na dobit za 2013. godinu podnose već od 2. siječnja te iz tih razloga predlaže da zakon stupi po hitnom postupku. Pa ni jedno trgovačko društvo baš ne može 2. siječnja podnesti prijavu poreza na dobit. Po zakonu se podnosi do 31.4. a ako ovdje spominjete dobit onda morate spomenuti dohodak, jer dohodak je do 28.2. I druga stvar iz obrazloženja zamjenika ministra nije mi jasno da li ovo umanjenje koje se prizna, da li je to umanjenje trošak poslovanja i kao takav se knjiži ili se u konačnici kad se računovodstveno kategorijom dođe do osnovice za dobit ta osnovica umanjuje. A to su prije svega kod pravnih osoba velike razlike i to jasno treba definirati. Mislim da bi bilo logičnije da se i jednima i drugima ovo priznati troškovi školovanja za njihove djelatnike

Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Raspravu po klubovima. Klub Hrvatskih laburista i Branko Vukšić. Izvolite kolega.

Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. Evo ja se pridružujem ovom optimizmu koji je ovdje iznio gospodin Pros i kamoli sreće da je sve tako kako on govori.

Naravno da nitko ovdje nije protiv. Međutim, sjetimo se što se sve događa u osnovnom obrazovanju, a kamoli onda cjeloživotnom obrazovanju i što smo sve doživljavali lani, lani, u ovom mjesecu i što ćemo sve doživljavati i na koji način se još uvijek tretira obrazovanje u Hrvatskoj ne kao ulaganje, najprofitabilnije ulaganje nego često se, vidi se to po proračunu, i obrazovanje tretira kao trošak. Kad se pročita ovaj zakon koji treba doraditi ima nekih nedorečenosti. Najvažnije je zaključak koji se stiče je da se ulaganje u znanje isplati. Isplati se ulaganje u znanje poslodavcima, znači sad govorimo o samoj namjeri ovoga zakona, o samoj namjeri Vlade koja predlaže ovaj zakon i izmjene zakona, koja je sasvim sigurno dobra, odlična i za društvo u cjelini i za poslodavce i za one koji su se odlučili za cjeloživotno obrazovanje. Znači, svi oni poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost i sudjeluju u prometu roba i usluga, dakle svi oni koji se bave i trgovinom, mogu na temelju ovog zakona važećeg ali i dosadašnjeg je bilo to moguće umanjiti osnovicu poreza na dobit u ime opravdanih troškova za obrazovanje radnika. Zapravo bit ove potpore je u tome što se trošak za obrazovanje priznaje dva puta. Prvi puta kao redovni trošak, nešto je prije toga kolega Šuker govorio, koji umanjuje dobit, a drugi puta u vidu potpore. koji su to opravdani troškovi? To su troškovi seminara prije je govorio kolega Pros o tome, tečajeva, kongresa, troškovi specijalizacije zatim posebnog obrazovanja u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske, troškovi predavača, instruktora, troškovi stručne literature. Novina ovog zakona je i u tome što pojam radnika obuhvaća i obrtnika. Itekako treba pozdraviti da se cjeloživotno obrazovanje stimulira poreznim olakšicama jer znamo da je obrazovaniji radnik bolji radnik. Sjetimo se samo što smo govorili više puta u Saboru obrazovne strukture u poljoprivredi koja je katastrofalna i znamo da se godinu dana obrazovanja poljoprivrednika itekako osjeti u prinosima u poljoprivredi. Na nedavnom predavanju kojem smo bili u okruglom stolu gdje se govorilo zapravo o tome koliko je naša proizvodnja beznačajna u beznačajna u EU a beznačajna je prije svega i zbog toga što je obrazovna struktura poljoprivrednika, svih onih koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom itekako, bit ću blag, skromna, preskromna. I što je najvažnije poljoprivrednici, poljoprivredne zadruge, sve poljoprivredne udruge nisu pokazale zainteresiranost da se to obrazovanje popravi. Ja sad postavljam jedno pitanje sasvim sigurno da će i velika i mala i srednja poduzeća, oni koji su upravo što se tiče poljoprivrednika, oni koji su prijavljeni kao poljoprivredni proizvođači većinom ih je 90 i nešto posto i u Europi su mali proizvođači, uglavnom obiteljska poljoprivredna gospodarstva, znači da će velika poduzeća, veliki koncerni koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom imati pravo na potpore dok je moje pitanje gospodinu Prosu što je sa onima koji bi se htjeli obrazovati i znači aplicirati na sredstva, kako je moguće pomoći i uklopiti i u ovaj zakon znači OPG ako je to uopće izvedivo? Jer nam je to itekako bitno. Hrvatski laburisti će podržati ovaj zakon, s tim da sve nejasnoće koje su u zakonu treba na vrijeme ispraviti. Hvala Hvala i vama. Imamo repliku, Stjepan Milinković. Izvolite kolega. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Vukšić dotakli ste problem cjeloživotnog obrazovanja i u svakom slučaju to je od nemjerljive koristi i nužnosti. I u tom dijelu naravno da ne doprinosi tome i događanja glede ovog stanja u prosvjeti o čemu svjedočimo. Dakle, i onih koji mora se i ulagati u to i onih koji pružaju te usluge i obrazovanje, a zasigurno trebaju biti i stimulirani i omogućiti kvalitetan rad. Ali, svakako je dobro što ste primijetili da ima problema u osnovnom školstvu, u osnovnom školstvu, a bit će ih nažalost još više. Ove najave da će se ukidati škole male područne škole na koje smo mi ponosni, koje imaju manje od 3 ili 4 učenika da neće biti. Pa to se dovodi u neravnopravan položaj, poglavito u ruralnim krajevima naša djeca koja se neće moći obrazovati, gdje će bit neizmjerne teškoće i za lokalnu samoupravu kako to provesti i na koji način. To je jedan dio problema. A drugi ovo što govorite o poljoprivredi, o edukaciji poljoprivrednika. Naravno da su poljoprivrednici zainteresirani za edukaciju. Ja osobno svjedočim tome jer smo mi u mojoj jedinici lokalne samouprave itekako ulagali, surađivali s Agronomskim fakultetom i brojne tečajeve organizirali i ove licencirane sada u novije vrijeme. No međutim stanje je takvo da je počela padati proizvodnja, naravno s time propadanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i oni više neće biti, nisu više ni zainteresirani jer ne razvijaju poljoprivrednu proizvodnju. Dakle, tu je problem i naravno da je nedopustivo ovo da će neki moći dakle kandidirati za nešto ostvariti, određena sredstva, a ovi OPG-i i ovi na selima da nikako neće biti u mogućnosti. A još je tragičnije to što propadaju svakim danom. Hvala lijepa.

negdje smo oko 1% znači je pitanje se postavlja često što mi značimo kao poljoprivredna zemlja, jesmo li konkurencija u EU, kako nas gledaju seljaci u EU uopće nas ne gledaju, za nas ne znaju, mi smo beznačajni. I to je realnost. Ali tu beznačajnost i sami potičemo unutar same države. Govorili ste o osnovnom školstvu i ukidanju škola, osnovnih škola. Pa gledajte, ja podupirem Vladu u nastojanju da pokuša čim više racionalizirati i u obrazovanju pa i u osnovnom školstvu jer znate postoje neke zemlje koje su ogromne, koje su bogate i čija djeca ne idu u školu jer su udaljena od centara ali zato imaju video vezu. Škole se mogu danas daleko bolje organizirati, danas je toliko napredovala a i djeca su toliko napredovala koristeći se tom tehnologijom da nije nemoguće sa dobrim planom napraviti puno koristi i bez toga da imamo one kao što mi sad imamo klasične osnovne škole ili klasične škole. Nadam se da i Vlada RH razmišlja u tom pravcu i da neće biti doslovnog ukidanja škola i doslovno da će djeca prvog, drugog, trećeg il četvrtog razreda na otocima morati putovati na druge otoke zbog toga da bi stekla obrazovanje te da će rabiti danas napredna tehnologija. hvala potpredsjedniče, poštovani zamjeniče i suradnica, poštovani kolege i kolegice. Poduzetničko obrazovanje i važnost obrazovanja izobrazbe za konkurentno gospodarstvo RH je nešto što je Hrvatskoj i njenim građanima iznimno važno, a o važnosti govori strategija razvoja poduzetništva 2013.-2020. Vizija razvoja društva kroz strategije pokazuje da ova Vlada ozbiljno promišlja o budućnosti naše zemlje. Kamo sreće, da smo u proteklih dvadeset godina imali barem strategije. Do sada bismo već imali kadrove koji su na temeljima dobrih strategija pokretači razvoja društva. U vezi s tim podsjećam samo da se radi na strategiji obrazovanja a povezanost ovih dviju strategija je od iznimne važnosti. Ovdje ću si dopustit da skrenem pozornost na jedno pitanje koje je ovdje postavljeno a nije u direktnoj vezi s ovim zakonom a to je ukidanje područnih škola. One neće biti ukinute, nije intencija ukinuti škole, nego intencija smanjiti broj onog administrativnog osoblja koje opterećuje. Zar doista mislite da škola od 30, 40,0 50 učenika treba imati ravnatelja, tajnicu, pedagoga i sve ostalo, područne škole, to će postati područne škole i to je racionalizacija u kojoj i govori i kolega Vukšić. No da nastavim dalje o ovom zakonu. Poboljšanje poduzetničkih vještina, jedan je od pet strateških ciljeva, strategije razvoja poduzetništva koji sam već spomenuo 2013.-2020.koja je u nadležnosti ovog ministarstva a koji je usmjeren na pružanje potpore većem razvoju subjekata malog gospodarstva i jačanjem njihove uprave uvođenjem i djelovanjem većeg broja visoko kvalificiranih zaposlenika te pružanjem potpore cijeloživotnom učenju zaposlenih u subjektima malog gospodarstva. Poduzetničko obrazovanje je sastavnica cijeloživotnog učenja jer se nadopunjuje različitim fazama učenja od rane dobi do visokog obrazovanja i šire u svijetu rada s ciljem razvoja individualnih potencijala i samo ostvarenja svakog pojedinca u društvenom, ekonomskom i socijalnom smislu. Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu donesen je 2007.godine radi utvrđivanja financijske potpore kao porezne olakšice poduzetnicima koji na obrazovanje i izobrazbu upućuju svoje radnike te poduzetnicima u čijim se pogonima i radionicama izvodi praktična nastava i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta. Predmetni zakon trebao je biti usklađen i ranije i prilikom donošenja izmjena i dopuna zakona 2008.godine a potom i prilikom donošenja odluke Vlade RH iz ožujka 2009.godine. Predloženim izmjenama i dopunama zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu usklađuje se odredbe vezane na uvjete za dodjelu potpora sukladno odredbama uredbe Europske komisije od 6.kolovoza o ocjenjivanju određenih kategorija potporama sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni uredbe o općem skupnom izuzeću. Utvrđena je obveza dodjeljivanja državne potpore za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u skladu sa odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti. Nadalje, uređene su odredbe zakona kojima su se određivali uvjeti za korištenje potpore za obrazovanje, izobrazbu od strane mikro malih srednjih i velikih poduzetnika. Važeće rješenje kojim se u Zakonu poziva na propis koji uređuje financijsko poslovanje poduzetnika, dakle Zakon o računovodstvu ne omogućuje transparentno postupanje jer navedeni zakon ne poznaje ove kategorije poduzetnika. Stoga se u ovom prijedlogu zakona navedene odredbe uređene sukladno odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva. Nadalje, u ovom su zakonu utvrđena prava korisnika u slučaju kada isti ostvaruju državnu potporu za obrazovanje, izobrazbu po nekoj drugoj osnovi. Isto tako, provedeno je i normativno usklađivanje pojmova naukovanja naučnih te obrazovanja za obrtnička zanimanja s odredbama propisa iz ovlasti obrazovanja. I na kraju svi se s tim slažemo, isplati se ulagati u obrazovanje. Klub SDP-a će ovaj zakon podržati. Hvala. Hvala i vama. Imamo nekoliko replika. Domagoj Ivan Milošević izvolite. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Tomić nisam izdržao iako sad govorim nakon vas da vam repliciram, možda je ipak malo preteška riječ da je ovaj zakon odnosno izmjene i dopune Zakona dokaz da je ova Vlada strateški razmišlja o našoj budućnosti, posebno o budućnosti poduzetništva. Međutim, kad bi to bilo stvarno tako, onda bi rezultati bili ovih dvije godine sasvim drugačiji. Onda bi poduzetnici, obrtnici bili u sasvim drugoj poziciji nego što nažalost nakon protekle dvije godine nemamo sad vremena za elaboriranje ali ja ću to drage volje kasnije elaborirat kako je zapravo situacija za poduzetnike i investitore sve teža i sve lošija, ali ću reći na kraju u replici vama a to je najbolja potvrda ovog što ja govorim, je činjenica da smo se ne razumije./… indeksu ekonomskih sloboda u proteklih godinu dana pali devet mjesta ni manje ni više. Dakle, ulazimo u EU, očekuje se od nas da ekonomske slobode napreduju i da mi kao društvo posebno u tom pogledu poduzetništva i obrtništva napredujemo, ali ne mi padamo devet mjesta, mislim da ako ste proučili taj izvještaj to vam jasno govori da je ova Vlada vrlo, vrlo daleko, miljama i kilometrima daleko od toga da bi strateški razumjela uopće i privatni sektor i gospodarstvo ove države. Hvala. Odgovor. Kolega Tomić, izvolite. **Tomić, Damir (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Dakle, ja nisam rekao kao što ste vi utvrdili da je ovaj zakon bilo kakav dokaz, ja sam rekao, a pročitat ću još jednom, vizija razvoja društva kroz Strategije pokazuje da ova Vlada ozbiljno promišlja o budućnosti naše države. Kroz strategiju, ja sam se osvrnuo Strategiju razvoja ovog ministarstva i strategiju obrazovanja Ministarstva obrazovanja i smatram da jedna javna rasprava o tim strategijama može doprinijeti kvaliteti života budućih generacija. Osvrnuo sam se na to rekavši da bi bilo dobro da smo imali te strategije prije 20 godina. Osim toga, činjenica da je ova strategija u ovom Domu izglasana jednoglasno pokazuje da smo se svi složili s takvom strategijom. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega slažem se da se isplati ulagati u obrazovanje. Međutim problem je u tome što ova Vlada nažalost to ne može shvatiti ili ne shvaća to pa već su kolege neki prije spomenuli kako objašnjavate onda činjenicu da su podzastupljeni i učitelji i profesori u svojim plaćama, odnosno i oni učitelji i profesori koji rade u obrazovanju upravo ovih obrtničkih zanimanja. Zatim takav jedan indolentski odnos prema obrtnicima u Hrvatskoj je naprosto nigdje zamijećen u ajmo reći u ostalim europskim državama. Zatim bih rekla da eto ga, lijepo je ovo da se daju potpore gospodarstvenicima, ali molim vas lijepo, jednaku takvu potporu trebali bi dobiti i učitelji i profesori koji obrazuju. I od kud pravo, recite mi kolega, jednom ministru Jovanoviću da on naprosto određuje koje će dijete što i u koju školu ići? Ako on kaže da više ne može za mehaničara, nego mora za pekara, onda će za pekara. Ovoj Vladi bi trebao biti cilj da osigura radna mjesta za sva zanimanja, a posebice kad se radi ovaj čas o ovom Zakonu o obrtnicima, da osnaži obrtništvo, da daje posebnu potporu obrtnicima kako se ti obrti ne bi zatvarali. Hvala. Ja samo molim da se držimo unutar prijedloga zakona. Imamo odgovor. Kolega Tomić, izvolite. **Tomić, Damir (SDP)** Hvala lijepo. Da, počeli smo pričati o nekom sasvim drugom ministarstvu i sasvim drugom ministru, ali imam pravo na repliku pa ću vam samo reći vezano uz ovo što ste rekli da su obrtnici, da ova Vlada obrtnicima uopće ne pomaže. To naprosto nije istina, danas smo to u odgovoru nekih ministara baš mogli čuti da je nekoliko tisuća obrtnika dobilo potpore zahvaljujući radu ove Vlade. Tu je niz zakona i niz poticaja koje ova Vlada donosi baš za obrtnike jer je svjesna važnosti malih i srednjih poduzetništva. Što se tiče učitelja i profesora, potpuno se slažem s vama, jedva čekam da dobiju veće plaće. Jedva čekam da dobiju veće plaće, ali ste isto tako svjesni i vi da bi bilo dobro da u prethodnih 8 godina ta plaća rasla postepeno i da smo dosegli nekakav standard. …nije rasla, ja sam radio u obrazovanju, nemojte me prekidati. Svih 8 godina sam proveo u sustavu obrazovanja, što srednjoškolskog, što visokoškolskog, nije rasla plaća i to vam odgovorno tvrdim. To vam odgovorno tvrdim. Vlada je zatekla užasnu situaciju i svi se pomalo moramo odreći nekih stvari za dobrobit budućih generacija. Za dobrobit budućih generacija i upravo zato i ovaj zakon i ova strategija obrazovanja u kojoj ste imali prilike sudjelovati vi i svi drugi ima cilj,

Kolega Tomić, slažem se s vama da se isplati ulagati u obrazovanje, ne samo da se isplati nego je i nužno, potrebito, ali naravno uvažavajući da svi imaju pravo na obrazovanje i uvažavajući da smo u različitim mogućnostima i regionalnim prilikama, naravno da je to bitno. I u tom smislu mi je drago da ste rekli "neće se ukidati područne škole", neće se ukidati područne škole, možda vi znate nešto više što ja ne znam, to me veseli, ali me plaši ono što najavljuje ministar Jovanović da će se ukidati područne škole. Ali vi onda to tumačite da neće biti ukidanje nego će se administrativno i ostalo tehničko osoblje u tim školama. Ma molim vas lijepo u malim područnim školama, ako poznajete toliko tu problematiku, tko ima, ima jedna čistačica, ložač i sve istovremeno u jednoj osobi možda na pola radnog vremena i jedna učiteljica koja radi tu. Pa koje je to osoblje, koja je to racionalizacija? To je jednostavno dovođenje u neravnopravna položaj, jedan dio naše populacije, poglavito onih nama najvažnijih, onih najmanjih. To nikako nije dobro i mislim da se nikako na takav korak ministar ne bi smio odlučiti, poglavito nakon onih događanja što je bilo sa onom obveznom malom školom gdje su mnoge jedinice u velikim problemima, roditelji mnogi su u problemima, dovođenja djece na nastavu, itd. Pa nismo svi u Zagrebu, nemamo svi prilike i mogućnosti da možemo tako živjeti. Evo zato se ja zalažem da ne budu zapostavljeni jedni, a drugi da budu u mogućnostima. Budimo svi jednaki. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad Evo, potpuno se slažem sa svime što ste rekli. Davno sam u jednoj od prvih rasprava vezano uz obrazovanje rekao da nismo svi pred Ustavom isti. A posebno je žalosno kad se to odnosi na djecu. Uvjeren sam da neće biti ukidanja nikakvih škola, ali racionalizacija je potrebna. Doista je nepotrebno, imam primjera u svom kraju gdje neke male škole uporno žele imati ravnatelja zato što bi lokalna vlast htjela nekog svog člana stranke utrpati za tog ravnatelja. Mislim da to nije opravdano, mislim da to nije dobro. Ta škola, neću je sad imenovati, je dobro funkcionirala i bez tog ravnatelja. Naravno da sam protiv toga da se u krajevima o kojima vi govorite, a ima takvih i u Đakovštini, primjerice Ladanjska Varoš ili neka manja mjesta do kojih je već sada teško doći, žalosno bi bilo da se ukinu škole, a mislim da intencija onoga što govorim, ministar Jovanović nije ta. Hvala. Hvala i vama. Ja još jedanput apeliram držimo se teksta zakona, prijedloga zakona jer onda i replike i odgovori na replike odu u krivom smjeru. U ime kluba HDZ-a Domagoj Ivan Milošević. Izvolite kolega.

Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče ministra, uvažene kolegice i kolege. Nema nikakve dileme mislim da ćemo se svi načelno složiti u ovoj sabornici da je nužna potpora i da je dobro pružiti podršku potpori koja se tiče em s jedne strane poduzetništvu odnosno privatnom sektoru em obrazovanju, posebno s obzirom da se na nekoliko mjesta u ovom zakonu spominju srednji i mali poduzetnici i obrtnici. ono što je također izrazito bitno a to je da se na svaki način motivira pa i porezno veza između gospodarstva i obrazovanja posebno tog tzv. cjeloživotnog obrazovanja zapravo rekao bih prije nekakve specijalizacije ili generalnog generalnog obrazovanja o čemu se govori u ovom zakonu. Međutim s druge strane treba dati nekoliko primjedbi ministarstvu. Prvo mislim da se kada su u pitanju ove motivacije odnosno stimulacije i potpore to bi se moglo malo i pojednostaviti, dakle mislim da je ovako kako je napisano relativno kompleksno, a mislim da za to nema razloga da se to može pojednostaviti i može se puno jednostavnije napisati. Kao drugo, ne vidim čemu toliko značajna velika razlika između potpore koja se tiče općeg obrazovanja i s druge strane posebnog obrazovanja tim više što svi govorimo o cjeloživotnom m učenju. Dalje, u zadnjem članku broj 6.kada se govori o procjeni vjerodostojnosti i opravdanih troškova nadam se samo da će to nekim podzakonskim aktom biti razrađeno pa da onda tu neće biti proizvoljnosti bilo koga u tim procjenama vjerodostojnosti jednih troškova u odnosu na druge. I zadnje i ne najmanje važno, kolega Šuker je to već spomenuo teško se složiti ali baš da nisu potrebna nikakva financijska sredstva s obzirom da kada je u pitanju potpora što podržavamo evidentno je da će to ipak nešto koštati državu odnosno javnu administraciju. E sada, međutim s druge strane dakle na stranu ovaj zakon očekivali bismo onda kada se predlažu ovakvi zakoni odnosno izmjene i dopune zakona očekivali bismo od Vlade RH da ima puno konzistentniji odnos prema ukupnom poduzetništvu i obrtništvu pa onda bismo očekivali ja to ovdje moram reći iako to nije predmet ovoga zakona a to je da se od 1.1.iduće godine umjesto da se i na male poduzetnike proširi plaćanje PDV-a po naplati pa da onda oni mali, slabi posao nakon 5, 6 godina krize ne moraju nositi trošak preskupe države na svojim leđima da se njima olakša ta porezna presija. Ne, nego će se i obrtnicima od 1.1.2015.onemogućiti plaćanje po naplati nego će i oni kao i mali poduzetnici financirati skupu državu i plaćati unaprijed ono što i nisu naplatili kada posluju. Drugo, ono što bismo onda očekivali također što je nevjerojatno važno ne samo za poduzetnike, obrtnike nego generalno kada govorimo o gospodarskom rastu, a to su dvije stvari, stabilnost i predvidivost kako poreznog sustava tako i cjelokupne ekonomske politike. Teško je poslovati kada vam se porezne stope unutar jedne godine mijenjaju više puta i kada nemaju nikakvog jasnog plana ne za tri godine nego za šest mjeseci unaprijed koliko će u nekom sektoru u koji želite ulagati biti porezna stopa, to je drugo. Treće, očekivali bismo onda nakon što je donesen Zakon o strateškim ulaganjima da se povede posebno značajna rasprava i briga ne samo kroz reformu javne administracije o čemu je danas na aktualnom satu bilo dosta govora, nego na sve druge načine kako bi se i onim srednjim malim poduzetnicima i obrtnicima omogućilo da zaista u vrlo brzim rokovima rokovima i vrlo učinkovito rješavaju sve birokratske prepreke kako bi zaposlili ljude i ostvarili pa makar i male investicije. Nažalost, znamo da velikih gotovo da nema uopće. Dalje, onda bismo također očekivali recimo da se kroz izmjene i dopune, a to smo predlagali Zakona o predstečajnoj nagodbi posebno povede briga upravo o srednjim i malim poduzetnicima koji najčešće najviše gube kada gledamo njihovu veličinu i snagu u predstečajnim nagodbama u odricanju njihovih odnosno umanjenju njihovih potraživanja. na kraju najbolji način kako da pomognete cijeli ovaj proces i cijeli privatni sektor posebno srednjima i malima a to je da umjesto da se kupovna moć hrvatskih građana urušava da se ona jača i umjesto da se povećava porezna presija treba se osloniti i usmjeriti na strukturne reforme. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo dvije replike, Đurđica Sumrak. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Milošević evo upravo sada ste dali dokaz kako oporba odnosno kako mi odnosno vi iz HDZ-a dajete niz prijedloga kako osnažiti malo i srednje poduzetništvo. Danas smo čuli od latentnog ja bih rekla premijera u stvarnosti koji stalno poziva u pomoć da pomoći ni od kud nema, nažalost ovo nitko ne sluša pa vas nije ni čuo. Ono što bi se još trebalo reći, a vezano je uz ovo i ovo je dobro da se pomaže malim i srednjim i da su potpore to je sve dobro i slažemo se s tim, međutim evo vidite što se dešava obrtnicima blokiraju račune za 100 kuna, 100 kuna blokiran račun. Ali evo čitamo u novinama ja vjerujem da je to istina da se nekima za 17 milijuna kuna ne blokira jer su posudili novce pomoćniku ministra Linića pa se njega sa 17 milijuna kuna drži, a onog malog obrtnika i koji ima svog učenika ili onaj koji kod njega naukuje i tako njemu se to blokira fino za 100, 150 kuna i doviđenja. E pa ovo je niz mjere koje ste vi sada predložili u svojoj raspravi trebali bi zapisati ljudi iz Vlade i pokušati prema tim mjerama osnažiti malo i srednje poduzetništvo. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Ne želite odgovoriti? Ja bih samo molio da se držimo teme. Sljedeća replika Branko Vukšić. Izvolite. uvijek na kraju ovog obrazloženja kaže se nema troška. Jer nitko ne smatra da je trošak ono što netko drugi manje dobije. Uvijek fali taj novac. Prema tome ima troška ali taj trošak se ne iskazuje određenom količinom novca koje bi trebalo neko ministarstvo ili neka državna administracija dati. Lokalna samouprava ili državna uprava će ostati bez toliko i toliko novaca, to znači da je to zapravo trošak. Jer nema obrazovanja a da ništa ne košta. se ne razumije./… da to nije onaj klasičan trošak nego ulaganja. Prema tome, ta definicija koja se ovdje stavlja uvijek je to vjerojatno za zavaravanje da ne bismo pitali dobro a zašto toliko košta. To je čisto jedna obmana. To je jedna obmana kojom se služila i bivša i sadašnja vlast se služi. Ne mislim da je to obmana koja je namjera neka loša itd., to je zapravo praksa koja se rabi valjda i desetljećima. Premijer nije čuo to što ste vi govorili o tome što predlažete, međutim, ja ću samo pola sekunde zlorabiti ali premijer nije ni čuo što HTV predlaže i ne shvaća ni suštinu javne televizije jer danas je govorio o tome a ne možemo se replicirati. Pa prema tome, ništa novog. Domagoj Ivan (HDZ)** Pa u pravu ste, kolega Vukšić, osim jedna ispravka. Mislim da ipak kada uspoređujete, značajno kada uspoređujete bivšu Vladu i sadašnju Vladu za vrijeme mandata bivše Vlade moglo se raspravljati barem o konkretnim pokazateljima i rezultatima pa se stalno pa čak i na javnoj televiziji bile su emisije kao što je otvoreno pa se moglo razgovarati pa su se suočavali pred hrvatskim gledateljima, biračima vlast i oporba. Pa se raspravljalo o padu BDP-a, pa se raspravljalo o rasu ili padu nezaposlenosti, pa se raspravljalo o investicijama. Danas tih više rasprava nema. O činjenicama, dakle o statistici, onom što je ne pitanje provjere nego onom što je jasno danas dostupno svima i kada mediji pokušavaju eventualno ne objaviti neki pokazatelje koji su nažalost svi od reda za ekonomsku aktivnost negativni o tome rasprave nema. Vlada kaže uvodi se red. Rezultat je genijalan, bližimo se 400 tisuća nezaposlenih, industrijska proizvodnja je pod potpunom propašću. Dakle, dok drugim raste i u široj regiji izvoz i proizvodnja naša propada iz cijelog niza razloga i Vlada nakon dvije godine mandata ima hrabrosti i obraza se pozivati na bivšu Vladu. I završiti ću ovdje jer danas je to baš gospodin premijer spomenuo da su naslijedili, preuzeli upravljati zemljom u recesiji, depresiji što je apsolutna laž. Dakle, gospodin premijer je zaboravio da su drugi i treći kvartal 2011. imali smo gospodarski rast. I pad nezaposlenosti i rast investicija i sve to skupa svi zaboravljaju uz dokaziv pad porezne presije. Dakle, koliko god i kakav god bio krizni porez on je ukinut 6, odnosno 12 mjeseci ranije. O tome da nije bilo niti jednog rebalansa 2011. i da je deficit ako izuzmemo brodogradnju manji bio 2011. u predizbornoj godini nego 2013. da i ne govorim. To su sve ključni, odnosno konkretni pokazatelji koji su provjerivi Državnom zavodu za statistiku i nije bitno tko ih govori, to su činjenice. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** U ime Kluba HNS-a Igor Kolman. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, cijenjeni zamjeniče ministra sa suradnicom. 7 članaka, 7 prijavljenih, ja neću isto trošiti bezveze vaše vrijeme ali dozvolite mi nekoliko napomena u ime Klub HNS-a naravno podržava i osnovnu ideju ovoga Zakona u originalu i ove izmjene i dopune o kojima danas razgovaramo. Problem koji imamo svi zajedno na kojem god dijelu političkog spektra bili je da država vrlo teško zapravo može ljude prisiliti na to da se ponašaju pozitivno ili da se ponašaju onako kako mi smatramo da bi trebalo biti pozitivno. Međutim, poticaj ove vrste, dakle u ovom slučaju porezne olakšice za obrazovanje su upravo jedan od načina kako možemo postići da se ljudi ponašaju pozitivno odnosno da ulažu u svoja vlastita obrazovanja. A u ovom slučaju možda još i važnije u obrazovanje svojih zaposlenika i zapravo na neki način svoje zajednice u kojoj žive. Situacija sa zaposlenosti i nezaposlenosti u Hrvatskoj je vrlo složena, mi svi naravno smo bolno svjesni da imamo jako puno nezaposlenih i to je sama tema naših razgovora. Međutim, s druge strane i to pogotovo kolegice i kolege koji dolaze iz gospodarstva dobro znaju. S druge strane kada god razgovarate sa poslodavcima i sa tvrtkama sve je veći problem pronalaženja zaposlenika pravih kvalifikacija koje su potrebne a pogotovo je sve veći strah da u situacijama rasta, razvoja i oporavka hrvatskog gospodarstva da će biti sve manje na raspolaganju onih kvalifikacija, onih struka i onih razina obrazovanja koja će jednom suvremenom gospodarstvu trebati da bi uopće moglo funkcionirati u okolnostima i u okruženju u kojem naše gospodarstvo funkcionira. Drugim riječima, sve što nam analize istraživanja i razgovori pokazuju je da nositelji oporavka a kamoli onda rasta i razvoja hrvatskog gospodarstva mogu biti samo one djelatnosti, samo one grane i samo one tvrtke koje zapošljavaju većim dijelom ili u najvećoj mjeri visoko obrazovanu odnosno visoko kvalificiranu radnu snagu u svim mogućim varijantama, strukama, djelatnostima, kako god okrenete. Vremena jeftine, nekvalificirane radne snage su za Hrvatsku, za Europu i za cijeli zapadni svijet na sreću, hvala Bogu, kako vam drago, odavno iza nas. U tom smislu HNS će naravno podržati i ovaj prijedlog zakona ali sa napomenom da je to samo prvi korak a ne konačno rješenje problema i ne točka na kojoj možemo stati i nasloniti se u svojim foteljama i uživati u rezultatima. Mi naime moramo kao prvo generalno i temeljito promijeniti obrazovnu strukturu ukupno radno aktivnog stanovništva u Republici Hrvatskoj, a u drugom koraku moramo i unutar visoko obrazovanih odnosno visoko kvalificiranih moramo također mijenjati strukturu jer i tu su nam omjeri vještina i struka kojima ljudi raspolažu nažalost ne odgovaraju zahtjevima gospodarstva kakvog bismo htjeli i kako bismo morali imati da bismo mogli biti jedna funkcionirajuća ekonomija zapadnog svijeta kako sami sebe volimo vidjeti. Drugim riječima, u suradnji i sa Ministarstvom gospodarstva i sa Ministarstvom obrazovanja morat će se ići dalje i dublje od samo ovoga, dodatnim poticajima generalno za obrazovanje na svim razinama u svim varijantama i onda u drugom koraku posebnim poticajima za određene struke, za određene vještine i za određena znanja koja će nam posebno biti deficitarna u trenutku kada hrvatsko gospodarstvo, a to očekujemo ove godine, konačno preokrene trend i iz vremena recesije krene u vrijeme oporavka, a onda i rasta i razvoja. Zahvaljujem. Hvala i vama. Imamo dvije replike. Ante Sanader, izvolite kolega. cilj ovih poticaja. Mi dajemo poticaje ali ne vidimo povratne rezultate. Poticaje bi trebalo dat za ono što treba tržištu, što treba društvu, za ona zanimanja koja su deficitarna, kojih nemamo ili za zanimanja koja imaju mogućnost zapošljavanja sutra. Mi dajemo poticaje i za seminare. Poslodavac organizira nekakvi seminar, nekakvo obrazovanje kroz seminar, a znamo da to često bude izlet i mislim da bi to trebalo izbacit iz tog, odnosno cijela svrha je da poticaji u situacijama kad nemamo novca, kad je situacija teška onda nema smisla ih razbacivat za ono što ne treba, ili ne treba tržištu ili ne treba društvu ukupno odnosno poreznim obveznicima koji na kraju sve to plate. I zato mislim da bi ministarstvo trebalo posvetit pažnju tom. Sad kroz ovaj zakon je sigurno već kasno. Ili naukovanje, uzmite naukovanje gdje ljudi idu kod nekog obrtnika na naukovanje, onda je obrtnik najsretniji da ne vidi tog đaka odnosno kaže mi aj ti kući, 9 sati možeš bit slobodan. Bilo bi dobro da ima i nekakav proizvod, a taj koji ide na naukovanje da on kao rezultat svog rada da nekakav proizvod pa onda ćeš dobit tu poticaje za naukovanje. Svakako ovo je jedna kompleksna tema i mislim da nije dobro, nije to samo ovdje, nažalost u mnogim područjima se poticaji tako daju ali bi u vremenima kad je teško financijsko stanje i kad smo u ovakvoj situaciji ekonomskoj kakvoj jesmo bilo bi dobro da imamo i povratnu informaciju, odnosno da se sredstva ne razbacuju. Ono što ne treba za tržište i što nema svoju budućnost. Hvala. Odgovor, kolega Kolman. Izvolite. ulaganje u obrazovanje bilo koje vrste gubitak zapravo novca i u ovom slučaju poticaj u obliku porezne olakšice. Ok, svako obrazovanje, svako unapređivanje može se smatrati opravdanim ali zapravo se slažem generalno s onim što vi govorite. Mi ćemo morati vidjeti šta je posebno važno, šta je posebno potrebno, šta je posebno deficitarno i u tom smislu ići prema dodatnim poticajima tome i tim vještinama, tim znanjima u pripremi je, odnosno gotova je i bit će vjerojatno uskoro i predstavljena industrijska strategija koja će također uključivati i neke od odgovora i na ova pitanja o kojima danas tu razgovaramo na ovom zapravo vrlo ograničenom o mogućnosti radikalne promjene u toj sferi ali svakako slažem se da jedan od osnovnih koraka koji je pred nama je da i u gospodarstvu i u obrazovanju definiramo šta su djelatnosti, šta su znanja, šta su vještine koje moramo posebno poticati da bismo mogli funkcionirati kao gospodarstvo kakvo želimo biti, bez obzira vjerojatno na političke boje. Pa kolega Kolman, meni je drago da ste spomenuli ovaj moment da obrtnici sve teže nalaze stručnu i kvalificiranu radnu snagu, ako sam dobro zapamtio vaš navod. Ali vi ste s time indirektno potvrdili ono ono čemu se suprotstavljala i na što je upozoravala udruga obrtnika Hrvatske u tijeku donošenja ovog Zakona o obrtu. Naime, mi znamo da je u zapadnim zemljama obrtništvo i majstorstvo da je to od nemjerljive značajne važnosti i ovaj novi zakon oni su upozoravali da će on na dodatni način dovesti do urušavanja kvalitete te usluge, urušavanja kvalitete jer će jednostavno, da karikiram malo i kažem, jednostavno frizerski salon ajmo reći, možda ne govorim baš onako precizno, moći raditi vulkanizerske usluge koliko sam ja razumio. Dakle svakako se zalažem za obrazovanje, zalažem se za stručnu i kvalitetnu radnu snagu ali naravno uz poštivanje i one tradicije koju obrtništvo ima i majstorstvo iznad svega. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor, kolega Kolman. **Kolman, Igor (HNS)** Gospodine potpredsjedniče Sabora. Ja nisam zapravo govorio samo o obrtnicima ili čak možda nisam ni prvenstveno govorio o obrtnicima. Vi kad uzmete cijeli jedan niz djelatnosti, farmacija, financijska industrija, u raznim oblicima menadžmenta nama fali kvalificiranih ljudi, dakle u jednom cijelu nizu. Elektro industrija, elektrotehnička industrija, dakle u jednom cijelom nizu industrija koje mogu biti temelj oporavka i rasta hrvatskog gospodarstva. Mi imamo, bilo u ovom trenutku problem nedostatka kvalificiranih ljudi na burzi rada, bilo u perspektivi strah poslodavaca da u trenutku kad dođe situacija da će moći povlačiti sas tržišta nove zaposlenike, da zapravo neće imati koga koga povući. To je ono o čemu sam … mislim u svakom slučaju niste vi u krivu, ali ja se nisam ograničavao samo na obrt nego na generalno gospodarstvo kao takvo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Domagoj Hajduković, izvolite kolega. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Pa ja mislim da mi danas donosimo jedan izuzetno važan zakon, zakon koji je važan za hrvatsko gospodarstvo kao takvo ali i za kao što je i rasprava do sada pokazala i sustav obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Dakle, ovo je zakon koji uređuje obrazovanje, odnosno državne potpore za obrazovanje i izobrazbu kako je već bilo riječi u obliku financijskih potpora, poreznih olakšica itd. poslodavcima odnosno poduzetnicima koji svoje djelatnike šalje na obrazovanje ili izobrazbu ili pak onih koji u svojim radionicama vrše praktičnu praktičnu nastavu za izobrazbu odnosno obrazovanje, odnosno praksu prije svega obrtničkih zanimanja. Ono što mislim gubimo iz vida je koliko točno sredstava, dakle govorimo ovdje koje odu u gospodarstvo, dakle kroz porezne olakšice. To je nešto manje od 50 milijuna kuna. Ako uzmemo u obzir i sve ostale parafiskalne namete prije svega koje je ova Vlada do sada ukinula mislim da smo zaista dali maksimum da poduzetnicima maksimalno olakšamo egzistenciju na tržištu. Govorite o poreznoj presiji, dakle prije svega o podizanju PDV-a, ali PDV dame i gospodo plaća krajnji korisnik. Onaj poduzetnik koji ne plaća PDV prije svega vara državu, ali vara i one konzumente njegovih roba i usluga. Ako vi popijete kavu u kafiću platite porez, a ugostitelj ne plati porez državi nije on ukrao od države, ukrao je prije svega od vas koji ste pošteno platili porez. No, ono što mislim što je i u dosadašnjoj raspravi nekoliko puta rečeno i prije nego što se osvrnemo na nekoliko stavki koje su po meni bitne u ovom zakonu htio bih reći sljedeće. Netko je od kolega tko je govorio u ime kluba je spomenuo da je cjeloživotno učenje izbor. Cjeloživotno učenje nije više izbor, cjeloživotno učenje je potreba, a potreba je zbog toga dame i gospodo što je današnje tržište prije svega drugačije, dinamičnije, brže se mijenja i vrlo često ni zakonodavac ne može pratiti događanja na tržištu kojom se brzinom ona dešavaju. Svjedoci smo toga da određena zanimanja izumiru, nova nastaju, formalnog obrazovanja recimo za neka od tih novih još uvijek nema itd. Moramo razlikovati kada govorimo o obrazovanju i vještinama koje su potrebne za nastupanje na tržištu rada, formalno i neformalna obrazovanja. Mislim da je tu ova Vlada isto napravila iskorak sa hrvatskim kvalifikacijskim okvirom koji je otvorio prostor da ljudi koji su na neformalni, dakle izvaninstitucionalni način stekli određena znanja i vještine to mogu, dakle i posvjedočiti odnosno u papirnom obliku da mogu poslodavcima zagarantirati da ta znanja i vještine postoje. Kada govorimo općenito o našem obrazovnom sistemu često propuštamo spomenuti ono što je po meni izuzetno bitno, a to je odgoj, odnosno odgojna komponenta. Učenici, studenti, svi oni koji se usavršavaju moraju imati na umu da ne uče za diplomu, da ne uče da bi na kraju imali neku spremu, nego da uče da bi zaista neke vještine i stekli. sam, dakle prošao sam i kao učenik, kasnije i kao prosvjetni djelatnik cijeli naš obrazovni sustav i na žalost mogu reći da dosta njih uči upravo za to, za diplomu. Moramo osvještavati jednostavno naše nove generacije da trebaju učiti za sebe, da ne uče za ocjenu niti za druge, nego za sebe, za svoje znanje i da će njima ta znanja i vještine trebati kada jednog dana dođu na tržište rada. Jer što vam je tržište rada u liberalnim i liberalnijim ekonomijama nego što je to Hrvatska. To je da vas poslodavac pita što znate raditi, a ne što ste po struci. Svakako bih istaknuo, dakle koliko je izobrazba, obrazovanje važno za poduzetništvo, ali i sve ostale gospodarske aktivnosti. Dakle, spomenuo sam koliko je tržište rada promijenjeno, koliko je dinamičnije, ali isto tako od 2013. do 2020. jedan bitan problem, pardon od 2013. do 2020. jedan bitan problem smo definirali a to je da se ljudi u Hrvatskoj boje krenuti u poduzetništvo, da postoji određeni strah, ja bih rekao više oklijevanje k tome. Mi moramo naše i buduće poduzetnike prije svega osnaživati, prije svega u kompentencijama, znanjima i vještinama kako bi danas sutra mogli uspješni biti u poduzetništvu, odnosno kako bi se bez straha otisnuli na tržište. Jer to je i cilj uostalom razvoja, Strategije razvoja poduzetništva. Dakle, cilj je prije svega pružanje potpore što većem broju subjekata malog gospodarstva da jača, da se stvara novi i da, dakle nalaze svoju nišu u tržištu gdje mogu stabilno živjeti, rasti, a to se naravno postiže i obrazovanjem. Cjeloživotno učenje kako sam već prije spomenuo je bitna odrednica takvog dinamičnog tržišta. Dat ću vam samo jedan primjer. Dakle, ne tako davno zanimanje kovač je potpuno izumrlo. Više nemate kovača nigdje, dakle govorim o prošlom stoljeću kad ih je još bilo. Kovača nemate nigdje, ne možete se obrazovati za kovača. Dakle, to već spada ne čak ni u tradicijski obrt koliko u neko ja bih to nazvao povijesno kulturno naslijeđe. S druge strane imate nešto što se razvilo u zadnjih nekoliko godina, a to je prije svega govorim o IT sektoru, dakle razvoj mobilnih aplikacija recimo. Zato formalno obrazovanje evo sada imate u nekim zapadnim zemljama, ali u Hrvatskoj ga još koliko ja znam barem nema. Vjerujem da možda na FER-u ili ETF-u i drugim fakultetima koji se bave ovom tematikom možda polako ima. Ali puno ljudi koji danas uspješno egzistiraju na tom tržištu, a ne bi vjerovali žive, dakle među nama odnosno uspješni su poduzetnici u freelancer ili već u kojem obliku na tržištu egzistiraju su samouki. Dakle, ljudi koji su ili sudjelovali u stvaranju upravo ovog tržišta ili oni koji su sami naučili kompetencije i znanja koja su im bila potrebna kako bi mogli efikasno prodavati svoje usluge i proizvode na tržištu. Kada govorimo o javnom novcu, a ovdje govorimo o javnom novcu, evo kolega Vukšić je isto to dobro primijetio, dakle novac je u pitanju bez obzira što se on ne smatra kao troškom, dakle neće, odnosno država će oprostiti dio poreza transparentnost je meni tu izuzetno bitna. Uvijek kada govorimo o javnom novcu, javnim financijama i menadžmentu istih transparentnost je jako bitna i zbog toga a budući evo iščitavajući ovaj zakon sam dobio dojam da će se transparentnost povećati to je nešto što mogu izrazito pozdraviti. Dakle, cilj svega ovoga, cilj Strategije razvoja poduzetništva u koje je naravno uključena i Strategija odgoja, obrazovanja i znanosti koja je u nastanku, dakle koja i služi zapravo kao ja bih rekao i potporna grana tržištu rada prije svega i razvoj individualnih potencijala i samog stvaranja svakog pojedinca na tržištu. A to je izuzetno bitno. Dakle, bitno je osvijestiti ljude, prije svega da imaju vještine, da samostalno nastupaju na tržištu, da imaju znanje i da onda bez straha i idu u poduzetničke vode, stvaraju, zapošljavaju i rastu jer to je uostalom i konačni cilj Strategije razvoja poduzetništva ali i Republike Hrvatske. Dakle, ono što bih još istaknuo svakako je da treba učiti biti poduzetnik. I bojim se da to naš obrazovni sistem barem u ovom trenutku i u ovakvom sastavu ja vjerujem da će se to mijenjati nakon donošenja strategije, ali nažalost ne stvara u onom pravom smislu riječi. Prema tome, zbog svega navedenoga ovaj zakon svakako ima moju podršku. Ono što mi je jako drago što sam i vidio iz izvješća sa resornog odbora podrška zakonu je jednoglasna i drago mi je da i u ovom Domu postoji konsenzus oko toga da naše gospodarstvo treba jačati na sve načine pa tako i kroz cjeloživotno učenje i obrazovanje. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo replike. Đurđica Sumrak, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Hajduković ja sam vas zaista pažljivo slušala i ovaj dojam teoretske vaše rasprave je zaista eto dobar je, na mjestu je. Samo je problem što je teorija jedno, a praksa je sasvim nešto drugo. I činjenica da bi možda ovaj zakon trebao biti jedan krug koji se zatvorio, znači sve to skupa obrazovanje pa onda potpore malom i srednjem poduzetništvu, odnosno obrtnicima i evo pokrenuli smo gospodarstvo. Međutim nije, ono već puca u onom dijelu kad vi govorite da dolazi do varanja krajnjeg korisnika a to je kupac nekog proizvoda. Jest to je istina, međutim tog krajnjeg korisnika o kojem vi govorite njih ima zaista jako malo i oni ne mogu kupiti nijedan proizvod pa niti od obrtnika. Malo koji proizvod u našem gospodarstvu, zato što imamo znate i sami koliko nezaposlenih 375 tisuća, imamo 51% mladih ljudi koji su završili škole ne samo visoke nego i srednje a i ova strukovna obrazovanja nezaposlenih. I znate, rekli ste nešto, trebamo ih naučiti da uče za sebe. To je oduvijek bilo, oduvijek su nam govorili, i meni moji učitelji i meni moji roditelji da mi učimo za sebe, a ne za njih i za nikog drugog. I zaista većina nas kad smo krenuli na neke više ili visoke škole išli smo studirati ono što smo željeli. Nije nam bilo na kraj pameti da bismo trebali završiti fakultet u nekakvoj 38. ili 40. godini zbog diplome da bi nas neki ministar mogao postaviti za svog pomoćnika ili zamjenika. O tome nismo uopće nikad razmišljali. A slika se dobiva tako jedna ružna u svemu tome da zaista trebaš čopiti diplomu pa makar kada da bi te neki tvoj prijatelj ministar postavio bez obzira na iskustvo i volju. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa da, zapravo kada pričamo o ovom zakonu ovo je jedan široki spektar tema kojih smo se dotakli. Ovo što ste pričali o krajnjem korisniku dakle tu sam se prije svega reflektirao na poreznu politiku. Dakle, to ako govorimo znači …/Govornik se ne razumije./… sa ovim zakonom i nema toliko veze. htio sam uvijek skrenuti pažnju na ono da je uvijek krajnji korisnik taj koji uvijek plaća porez, a da zapravo oni koji porez utajuju varaju prije svega nas, odnosno korisnike koji porez platimo. Istina je da se broj ljudi koji imaju kupovnu moć smanjuje, nažalost to je tako. I u gospodarstvu sam bio 2009., 2010. sjećam se kada se stvorila panika. Podsjetit ću vas samo izjave u banani smo. Dakle, tada je još na tržištu bilo novaca, ali stvorilo se jedno opsadno stanje kada vam prvi čovjek Vlade kaže da smo u banani i potpuna panika. Dakle, stezao se pojas tamo i gdje je bilo realno potrebe i gdje nije. I zbog toga vam je naše tržište počelo štekati već u tim danima iako realnih kažem razloga kažem razloga za zabrinutost, barem u toj mjeri u tom trenutku nije bilo. Kasnije je nažalost to preraslo u nešto drugo. Ali bojim se da danas nažalost i oni građani koji novaca imaju su vrlo, dakle vrlo se teško odlučuju trošiti. A da bi tržište funkcioniralo trebamo imati stalnu fluktuaciju sredstava. I kažete učiti za sebe, da i mene su to učili i formalno opet kako vi kažete teorijski to štima ali bojim se dok vam poslodavac na tržištu rada vas ne bude pitao ne što ste po zanimanju nego što znate raditi da dotada to neće doprijeti do i nas koji se obrazujemo. Hvala. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Hajduković drago mi je da postoji ovakvo suglasje glede ovoga zakona. I ja sam suglasan s vama da je cjeloživotno obrazovanje potreba, da je nužnost ali je i obveza. I zato plaši onaj momenat gdje sam ja govorio o osnovnom školskom obrazovanju gdje se najavljuje eventualno ne daj Bože ukidanje tih malih područnih škola gdje se ne bi moglo dakle ravnomjerno omogućiti svima poglavito onim našima najmanjima da uče i da stječu to obrazovanje. Druga stvar rekli ste da je važna izobrazba. Naravno da je važna u svakom području, u poduzetništvu. Pa evo ja dolazim iz jedne branše o kojoj je danas bilo dosta govora gdje isto tako moramo si licencirati svakih 4, 5 godina obnoviti licencu i za to vrijeme educirati i dakle određene uvjete Ali naravno, govorili ste da postoji određeni strah kod određenih ljudi glede svih tih aktivnosti. A ja želim reći da poglavito u onom području koje ja poznam, poljoprivredi, ne postoji strah, oni dapače su vrlo svjesni i vrlo rado se educiraju. Čak nas u lokalnoj samoupravi na neki način potiču da im omogućimo razne edukacije koje su danas i nužnost, od rukovanja motornom pilom pa evo do sljedeće ove točke koja je na raspravi glede upotrebe pesticida na čemu se inzistira ali se bojimo i upozoravamo da oni neće biti u ravnopravnom položaju i mogućnosti da ostvare na taj način sredstva. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Odgovor, kolega Hajduković izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa već je bilo riječi o ovome. Ja bih izbjegavao taj izraz ukidanje područnih škola, to je više integriranje. U nekim slučajevima možda je čak ukidanje dakle doslovno ukidanje i bolja situacija. Dat ću vam jedan konkretan primjer. Osnovna škola Blage Zadra u Vukovaru valjda ima jednu područnu školu Lipovača. To je jedno malo mjesto blizu Vukovara, odnosno praktički je spojeno s Borovim naseljem, dijele ih neka dva kilometara. Kada sam ja otišao iz te škole, područna škola Lipovača vam je sve skupa ima deset učenika u tri razreda, s tim da su postojala i hrvatska odjeljenja i odjeljenja koja su nastavu pohađala na manjinskom jeziku i pismu. Situacija odnosno uvjeti u toj školi didaktički svaki način jer kad to govorimo dakle zapravo u jednoj maloj kućici u tom naselju su bila vrlo loša dok su u matičnoj školi bila itekako dobra. Dakle, govorimo prije svega o instalacijama, o didaktičkoj opremi, o onome što učitelji mogu dakle pružiti toj djeci u toj matičnoj školi. Budući da se radi o samo kilometar, skoro ni dva kilometra, ja ne vidim koji je razlog egzistiranja te škole u takvom obliku. Zbog toga što sjetite se i sami, i moja generacija je znala priječi i puno više pješke do škole ali ni to više nije problem i tu se dakle već može organizirati prijevoz ili prijevoz već postoji za učenike viših razreda koji više razrede pohađaju u dakle dakle matičnoj školi. I spomenuli ste licenciranje, vaša struka liječnička struka to ima jako dobro riješeno, doduše druge struke to i nemaju, imaju formalnu obavezu cijeloživotnog učenja ali nažalost to se obično svodi na onaj ljudski faktor da netko to zaista želi i radi a netko to radi proforme. To je ono što treba izbjeći. Hvala. Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom. Marija Lugarić, izvolite kolegice. Dosta je bilo rečeno u ovoj raspravi meni kao osobi koja se dugo bavi obrazovanjem i nekako se trudim promovirati važnost obrazovanja i učenja, veselit na neki način da postoji toliko puno ako ništa drugo onda riječi potpore o samom učenju i samom obrazovanju. No čini mi se da raspravu malo trebamo vratiti nekakvim osnovama i svesti u nekakve malo realnije okvire. Naime, znate koliko ukupno ove potpore za obrazovanje, izobrazba, nešto ću reći na kraju u tom terminu iznose u ukupnom udjelu svih potpora, to je 0,5% ukupnih državnih potpora. Ako ih ukupnih državnih potpora maknemo potpore ove velike poljoprivredu, ribarstvo, onda su ove potpore za obrazovanje i izobrazbu penju na jako velikih 0,8-1% ovisno o godini al to je negdje red veličina. Kad to pretvorimo u konkretne novce to je oko plus minus malo ali zadnjih 5, 6-10 godina to se kreće u iznos od 45 milijuna kuna na godišnjoj razini. Dakle, čini mi se da ne postoji tema o kojoj postoji više riječi potpore, više afirmativnih izlaganja a koje ima neproporcionalno maleni iznos odnosno financijski učinak. Ono što je tragično a to je da bi trebalo biti upravo suprotno ne samo mi koji se bavimo obrazovanjem volimo pričati kako je obrazovanje važno, kako je jedini izraz cijeloživotno učenje, to smo sad svi već naučili termine i tu se sad svi slažemo, nego iz bazične činjenice što danas student primjerice koji upiše bilo koju tehničku struku, bio medicinu, ma gotovo svaku struku u onom trenutku kad on diplomira za pet godina, ono što je učio na prvoj godini, postaje neću reći irelevantno znanje ali u svakom slučaju zastarjelo. Količina posebno tehnologijsko i tehnoloških promjena je takva da se znanje udvostručuje u periodu između tri i pet godina, nekoć je to vrijeme bilo u stotinama godina pa se mjerilo kroz trajanje jednog radnog vijeka, sada ono više nije dovoljno niti za tijek formalnog obrazovanja. S druge strane, produžuje se trajanje života, godine trajanja života i godine trajanja rada. Kad preklopimo te dvije činjenice, mi zapravo možemo zaključiti da osoba koja završi svoj formalno školovanje pa bilo to i na visokoškolskoj razini u onom trenutku kad ulazi u tržište rada zapravo sve što može učiniti ili što joj preostaje činiti je krenuti učiti od početka. Ukoliko ona želi biti konkurentna i tvrtka u kojoj ona radi želi i treba biti konkurenta. U tome i je zapravo poanta povećavanje osobne konkurentnosti odnosno konkurentnosti poduzetnika odnosno oni koji stvaraju nove vrijednosti. Drugo što sam htjela reći vezano za ovaj zakon a to je vezano uz praktičnu nastavu i naukovanje u sustavu vezanih obrta. Izrazito važno za učenike u obrtničkim zanimanjima jer to je mjesto gdje oni zapravo nauče ili bi trebali naučiti svoju struku. Tužna istina da zapravo ti učenici na naukovanju kod obrtnika uglavnom nauče sve ne samo ono što bi trebalo biti struka, oni super nauče kuhati kave, nauče mest, nauče čistiti, no međutim mali broj njih, ne bi htjela generalizirati jer postoje različiti obrtnici nauče ono što bi zapravo iz svoje struke trebalo naučiti. Ja tu razumijem i obrtnike, s mnogima od njih sam razgovarala na tu temu i oni doista imaju poteškoća, oni su financijski pritisnuti, njima je vrlo teško zapravo financirati to obrazovanje obrtnika. Ja bih se založila gospodine zamjeniče ministra da mi ove potpore za obrazovanje o vezanim obrtnima ne ograničavamo na pet odnosno na 10 posto vezanost broja učenika nego da im umanjimo poreznu osnovicu, odnosno da im poreznu olakšicu u iznosu stvarno nastalog izdatka. Tim više što se nama dogodila jedna mala diskrepancija gdje je u zakonu o srednjem strukovnom obrazovanju mi imamo definirane postotke koliko moraju te naknade biti. U Zakonu o obrtu smo rekli da će to urediti ministar obrta pravilnikom. Nekakva je tendencija da se to smanjuje, da se ti iznosi naknade učenicima smanjuju kako bi se olakšalo obrtnicima. S druge strane odbor koji je zadužen za provedbu i nadzor provedbe Europske socijalne povelje nas upozorava jer mi kršimo članak 7. Europske socijalne povelje koji smo se obvezali poštivati jer imamo prenizak iznos naknade za tu djecu koja su na naukovanju. Prema tome, ako trebamo tu još malo povećati na stvarni iznos i malo drugačije strukturirati ne možda samo smanjivati osnovicu ili na drugačiji način pomoći obrtnicima jer doista je taj posao važan učenicima, a važan je i obrtnicima. I treće i posljednje, ja se sjećam kada se taj zakon donosio 2007.ili 2008.godine i tada mi moram priznati nije bilo osobito jasno zašto se zakon zove o potpori u obrazovanju i izobrazbi. Onda zakon govori o obrazovanju i izobrazbi o ovim osnovnim znanjima i u posebnom obrazovanju i izobrazbi. Meni tada nitko nije uspio objasniti i danas mi još uvijek nije jasno koja je razlika između pojma obrazovanja i izobrazbe. Mi možemo govoriti o obrazovanju i učenju, učenju kao … procesu formalnom procesu obrazovanja, ali obrazovanje i izobrazba kao zajednička sintagma je kolegice i kolege, ja se ispričavam što ću to reći ali blesavo blesavo jel to ništa ne znači, to ne znači od prvog dana od kada ovaj zakon postoji. Mi smo imali tu svakakve varijante pa smo naobrazbe smo valjda davali obraz, ja bi voljela kada bi u jednoj drugoj interakciji govorili o potporama za obrazovanje i učenje jel ima cijeli jedan dio dio neformalno stečenih znanja koji ne potpodlaze pod pojam obrazovanje ali spadaju pod učenje i kroz ove druge instrumente primarno kvalifikacijski okvir one će biti i formalno priznata i verificirana i na samom tržištu rada, dakle ispravno bi bilo govoriti o obrazovanju i učenju i potporama za jedno i za drugo jel doista je ovo stvarno besmisleno. Ja moram priznati kada bi mi netko to objasnio što znači obrazovanje izobrazbe koja je razlika između te dvije riječi ja bi se živa spasila i svoju veliku dilemu koja traje već jedno 6, 7 godina bi doista razriješila. I da zaključim, doista da nema drugog izlaza nego ulagati u obrazovanje. To nije posao samo države nego je posao i poduzetnika, zbog njih samih, njihova vlastita opstanka i njihova vlastita napretka. Ne možda direktno vezano uz ovo ali je povezano jer neobrazovani ljudi teško mogu raditi i istraživačke i znanstvene projekte, mi smo se doveli danas u situaciju da nama gotovo gotovo 100% znanosti financirano iz proračuna iz državnih izvora, radi se uglavnom o fundamentalnim istraživanjima a ona ulaganja u istraživanja koja su se prije radila većim dijelom u tvrtkama koje bi onda bile više primjenjiva istraživanja jer bi imala za svoj cilj promjenu ili proizvodne tehnologije ili samog proizvodnog procesa ili bilo koju vrstu unapređenja više i to je razlog zašto jedan dio naših tvrtki ima i primjera i druge vrste pa onda i obrtnika i stagniraju u svom razvoju i u konkurentnosti, a naravno svijet je ubrzan, razvoj globalni naprosto melje. Vi ili trčite skupa sa svima drugima, ako samo hodate i lagano idete naprijed vi ne idete naprijed, zaostajete tu doista jest veliki problem. I mislim da bismo mi možda trebali uložiti malo više napora da bismo upoznali s jedne strane i poduzetnike i obrtnike i sve one koji razvijaju vlastite poslove o važnosti obrazovanja. I posljednje u Zakonu o radu mi imamo definirano kada se može koristiti i koliko dana radnik može provesti na obrazovanju. Mi tu imamo dosta rigidnu legislativu, meni se čini da je 3 do 5 dana ili tako nekako. U zemljama koje imaju najrazvijenije gospodarstvo i najrazvijenije sustave cjeloživotnog učenja radi se o gotovo 20-ak do 30-ak dana dana na godišnjoj razini. Dakle puno je više tih kockica koje mi moramo posložiti kako bismo ove tužne koje sam spomenula na početku, a to je da je 0,5% svih ukupnih državnih potpora su ove potpore za obrazovanje, neću reći za izobrazbu nego za obrazovanje povećali na nekakav razumniji postotak. Ono što je posebno tragično kako je kod nas krenula kriza tako su te potpore išle dolje, a trebalo je biti obrnuto. Zemlje koje su se uspjele iskobeljati iz te globalne krize kako je krenula kriza tako su oni ove potpore za obrazovanje i ove druge za istraživanje i razvoj dramatično povećavale. Nama su i onako nisko i još su pale nešto niže. Dok to ne promijenimo s jedne strane u našim glavama, a s druge strane strukturno bojim se da neće biti nekakvih većih nekakvih nekakvih boljih rezultata. Potpora ovom zakonu međutim čini mi se da imamo sada malo snage jer čini mi se da postoji politički konsenzus da se ide malo i hrabriji iskoraci u tom smislu. Zahvaljujem. **Batinić, **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice, htjela sam se samo malo osvrnuti vezano na onaj dio kada ste govorili o obrtnicima i o naukovanju u obrtništvu. Naime, u jednoj ste rečenici rekli da nauče tamo djeca sve više metenje i pranje nego što nauče struku. Ja ću vam nešto reći i dobro ste spomenuli ovaj dio koji je problematičan u isplati, međutim činjenica jest da nama usklađenosti među zakonima, znači nema i Zakon o obrtu i ovaj Zakon o obrazovanju i u u strukovnom obrazovanju jer vjerujte mi da obrtnici posebice oni obrti koji su ugroženi jako bi rado imali djecu koja bi učila koji bi bili naučnici kako su ih prije zvali. Međutim problem je u tome što ta djeca nemaju usklađeno broj nastave teorije i ono što trebaju provesti kod majstora odnosno u obrtničkoj u obrtničkoj radionici. I mislim da je to veliki problem. znači trebalo bi na neki način evo sami ste spomenuli i naziv ovog zakona pa spomenuli ste još nešto, zaista uskladiti te zakone da svako ne tjera svoju vodu na svoj mlin pa kada se onda ovako negdje dođe i počne razgovarati vidite da jedan drugoga jedan zakon drugi u stvarnosti ne podržava. Eto to sam samo htjela Hvala. Odgovor kolegice Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Ja se čudim kolegice Sumrak vi ste tu inače u Saboru stalno kak je vama promaklo da smo mi te zakone uskladili i nama su Zakon o obrtu i Zakon o strukovnom obrazovanju u potpunosti usklađeni u potpunosti. Uključivo da je po novoj metodologiji su doneseni ovi strukovni kurikulumi u suradnji sa obrtničkom komorom. Dakle, to vam je prvo naprosto netočno što ste rekli. Drugo, rekli ste da bi obrtnici vrlo rado imali djecu koju bi imali da ih uzmu za naučnike. Nama je situacija potpuno suprotna, nama djeca koja idu u obrtničke škole ne mogu naći obrtnike kod kojih bi išli na naukovanje jer ih oni više neće uzimati jer ih je teško plaćati. Zato je važnost ovih potpora da im na neki način se ono što oni njima daju kao naknadu za naukovanje koristi kao porezna olakšica. Kontra je kolegice Sumrak, ali baš kontra, tu ste malo pogriješili, tj. puno ste pogriješili ali dobro. Zahvaljujem. Ada Damjanac, replika izvolite. **Damjanac, Ada (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice u potpunosti se slažem sa svim što ste rekli, pogotovo u ulaganje u obrazovanje jer je to temelj razvoja našeg društva i ona osnova koja će doprinijeti definitivno i našem boljem životu. I to ulaganje u cjeloživotno učenje i poduzetništvo. Mislim da ćemo se tu složiti i otvoriti možda jednu novu temu kada budemo radili strategiju razvoja osnovnog školstva i početi vrednovati one odgojne predmete kao što je predmet tehničke kulture u kojem se upravo stvaralo to inovatorstvo, stvarao se taj obrtnički poduzetnički duh. I da ćemo svi ovdje naći snage i volje da to podupremo. Smatram da upravo ulaganje kroz to cijeloživotno naše obrazovanje, kroz to inovatorstvo, kroz inovacije i malim poduzetnicima učenike koji naukuju naukuju u takvim obrtima ako imaju takvih inovacija da bi poduzetnicima trebalo pomagati i u poreznim olakšicama, znači kada se ovakve nekakve stvari kod njih dešavaju kod učenika. Evo hvala lijepa. Hvala. Odgovor, kolegice Lugarić, izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Slažem se kolegice Damjanac s time što ste rekli. Naime, Nacrt strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije bazira se na zapravo dvije stvari. Jedna je koncepcija cjeloživotnog učenja a druga je koncept ključnih kompetencija. Europa je davno definirala ključne kompetencije jer zapravo pokazalo se da nije više dovoljno da se tijekom školovanja nauči znanje ili određena struka. Upravo iz onog što sam rekla jer ono naprosto prebrzo zastarijeva. Nego treba naučiti kako učiti, odnosno kako stjecati nova znanja i imaju tu toga još dosta da sada ne širimo. Ali, da, slažem se, ali na neki način mi moramo napraviti jednu promjenu paradigme od učenja sadržaja prema više učenju metodologiji odnosno razvoju vještina i tehničkih ali i svih drugih. Zahvaljujem.